Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Miðflokksins um að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verði fjarverandi á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista flokksins í Norðausturkjördæmi, Þorgrímur Sigmundsson. Þorgrímur Sigmundsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkomin til starfa að nýju. Forseti vill geta þess að gert verður hlé á þingfundi milli kl. 13 og 15 í dag fyrir þingflokksfundi. Auk þess er ráðgert að gera hlé um kl. 18 í eina klukkustund fyrir fundi í nefndum.

forseti. Í dag fögnum við mikilvægum áfanga í sögu okkar þjóðar því að í dag er kvenréttindadagurinn. Þetta er dagur sem minnir okkur á mikilvægi jafnréttis og þá baráttu sem konur hafa staðið í til að tryggja réttindi sín og möguleika í samfélaginu. Í dag á líka móðir mín afmæli. Henni á ég mikið að þakka en hún hefur ávallt hvatt mig áfram til að láta alla mína drauma verða að veruleika. Árið 1915 var merkilegt ár fyrir konur á Íslandi. Það ár fengu konur 40 ára og eldri loks kosningarrétt og sömuleiðis kjörgengi sem þýðir að þær fengu að bjóða sig fram til valda í samfélaginu. Þetta var stórt skref í átt að jafnrétti og jafnræði. Þremur árum síðar, árið 1918, var þetta 40 ára viðmið afnumið. Þetta var aðeins upphafið að lengri og enn ólokinni baráttu. Jafnrétti kynjanna er ekki aðeins spurning um lagaleg réttindi heldur einnig hvernig við skiptum ábyrgð og verkefnum í daglegu lífi. Konur hafa lengi þurft að bera svokallaða þriðju vaktina, þótt vissulega sé það misjafnt á milli einstaklinga, en hún felst í heimilisstörfum og umönnun fjölskyldunnar, oftar en ekki samhliða vinnu utan heimilisins. Þegar við tölum um jafnrétti kynjanna þurfum við að horfa lengra en aðeins til lagalegra réttinda. Við þurfum að tryggja að ábyrgð á heimilisstörfum og umönnun sé skipt jafnt milli kynjanna, nefnilega ekki að fullu náð fyrr en bæði karlar og konur deila þessari ábyrgð á jöfnum grundvelli. Við þurfum að skapa samfélag þar sem allir hafa sömu möguleika til að taka þátt í atvinnulífi, stjórnmálum og heimilislífi án þess að það bitni á heilsu eða velferð. Á þessum degi skulum við því ekki aðeins minnast þeirra merkilegu áfanga sem hafa náðst í baráttu fyrir kvenréttindum heldur einnig endurnýja okkar skuldbindingu til að halda áfram að vinna í átt að fullu jafnrétti.

mál á að keyra í gegn á síðustu dögum yfirstandandi þings. Eitt af þeim málum gæti verið mál er varðar vindmylluvæðingu Íslands.

Í mínum huga er það algerlega fráleitt að mál sem hefur hlotið mikla umfjöllun, margar heimsóknir góðra gesta og mikla upplýsingaöflun — að það þurfi að byrja á því upp á nýtt þó að örlítið hlé verði á þingstörfum. það sé bara einhver vitleysa, einhver misskilningur, að þannig þurfi að standa að þingstörfum. Gróflega reiknað hef ég giskað á að hver klukkutími hér á Alþingi kosti um 6 millj. kr.

fara varlega í því að fórna fegurðinni, sem við erum að njóta og selja inn á, fyrir vindmyllugarða um allt land. Veljum af kostgæfni fjóra staði, einn í hverjum fjórðungi. Látum sveitarfélögin og fólkið í landinu njóta þess ábata sem af verður. Hröpum ekki að vindmylluvæðingu með svipuðum hætti og Skotar hafa gert og eyðilagt sitt fagra land.

þegar gengið er lengra við innleiðingu Evrópusambandstilskipana en gerðar eru kröfur um. Þótt nálgun starfshópsins hafi verið óþarflega hlutdræg og einföld að mínu mati voru þar lagðir til ferlar til að stuðla að vandaðri lagasetningu og fagmennsku í framsetningu lagafrumvarpa til Alþingis, t.d. að við vinnslu lagafrumvarps komi skýrt fram hvort viðkomandi tilskipun veiti svigrúm við innleiðingu og hvernig vikið er frá lágmarkskröfum hennar. Við Píratar fögnum öllum skrefum sem tekin eru í þá átt að gera lagasetningarferlið faglegra, gagnsærra og lýðræðislegra. Brýnasta verkefnið í þeim efnum er þó að okkar mati að festa í sessi ferli sem tryggir að lög sem samþykkt eru á Alþingi Íslendinga séu í samræmi við stjórnarskrána. hljómar sjálfsagt, ég veit, en svo er það ekki í dag. Ekki nóg með að engin trygging sé fyrir slíku í ferlinu heldur hefur núverandi meiri hluti á Alþingi ítrekað hafnað sjálfsagðri kröfu um að slík úttekt fari fram í einstökum málum áður en samþykkt eru lög sem hafa gríðarleg áhrif á réttindi borgaranna. Á Íslandi hefur myndast sú venja að dómstólar hafi úrskurðarvald um stjórnskipulegt gildi laga, þ.e. hvort lög samrýmist stjórnarskrá. Aðalókostur þessa fyrirkomulags er að það kemur einungis til eftir að lög hafa verið sett og þeim beitt og einnig er það háð því hvort reyni á gildi laganna fyrir dómstólum yfir höfuð. Vinur minn frá Japan var í heimsókn á Íslandi um daginn. Hann er lögfræðingur sem hefur starfað víða um heim, í Evrópu, Bandaríkjunum og í Asíu. Þegar ég lýsti fyrir honum hvernig þessum málum er fyrir komið hér á landi sagði hann: Bíddu, en þá er þetta ekki stjórnarskrá,

Virðulegi forseti. Í dag fögnum við merkilegum degi í sögu okkar þjóðar, 19. júní. Á þessum degi árið 1915 fengu íslenskar konur kosningarrétt og kjörgengi til Alþingis sem markaði tímamót í baráttu fyrir jafnrétti kynjanna. Í rúmlega öld höfum við tekið stór skref í átt að jafnræði. Við höfum unnið að því að tryggja að konur hafi jafna stöðu og tækifæri á öllum sviðum samfélagsins. Við höfum séð framfarir á sviði menntunar, vinnumarkaðar og stjórnmála. Í dag sjáum við konur í forystuhlutverkum í atvinnulífi, vísindum, menningu og stjórnmálum. Þrátt fyrir miklar framfarir er verk að vinna. Enn er kynbundinn launamunur og ofbeldi gegn konum er alvarlegt samfélagsvandamál. Við verðum að halda áfram að berjast fyrir því að allar konur og stúlkur njóti mannréttinda og öryggis. Við verðum einnig að huga að jafnrétti í hvívetna. Jafnrétti kynjanna, jafnrétti þjóðfélagshópa og jafnrétti allra einstaklinga óháð uppruna eða bakgrunni er grundvallaratriði fyrir samfélagið sem við viljum byggja. Við skulum fagna fjölbreytileikanum og þeim krafti sem býr í fólkinu okkar. Þetta er ekki einungis verkefni kvenna heldur samfélagsins alls. Kynjajafnrétti er ekki bara réttlætismál heldur nauðsyn fyrir farsæld og velferð samfélagsins. Við verðum að vinna saman til að tryggja að réttindum, virðingu og tækifærum sé jafnt skipt. Það er staðreynd að þrátt fyrir áratugabaráttu og miklar framfarir á ýmsum sviðum stöndum við nú frammi fyrir því og sjáum bakslag í jafnréttisbaráttu og baráttu hinsegin fólks sem er í hættu víða um heim. Virðulegi forseti. Á þessum degi skulum við skuldbinda okkur til að halda áfram á þessari braut. Við skulum vinna saman að því að byggja samfélag þar sem allir fá að blómstra óháð kyni. Jafnrétti er verkefni sem við vinnum öll að og það er sameiginleg ábyrgð okkar að tryggja að framtíðin verði betri fyrir komandi kynslóðir. Virðulegi forseti. Ég óska okkur öllum til hamingju með daginn. Í dag er 19. júní og við höldum upp á afmæli jafnréttis, að konur fengu kosningarrétt árið 1915. Þetta hefur verið rætt í störfunum og þakka ég góðar ræður. Mig langar að koma inn á það að við verðum að vera vakandi því að við sjáum, ekki bara úti um allan heim heldur líka hér á Íslandi, að það er bakslag, það er þrengt að réttindum fólks réttindabarátta tengist alltaf, hver barátta annarri. Við getum verið að berjast fyrir réttindum kvenna en það hefur líka áhrif á réttindi okkar allra. Það hefur áhrif á réttindi hinsegin fólks og eftir því hvar við stöndum í hverjum málaflokki þá verðum við alltaf að horfa yfir allt sviðið. Ég hef af því sérstakar áhyggjur að ég upplifi að við stöndum í stað þegar kemur að konum í áhrifastöðum. Þær eru of fáar og þær verða fyrir aðkasti. Við sjáum það að orðræðan er öðruvísi og það er bæði hér í þessum þingsal sem og á samfélagsmiðlum og alls staðar í samfélaginu. Mikið var rætt um það þegar fyrrverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, sat í því embætti og ítrekað var talað niður til hennar um að hún réði ekki heldur væri það fjármálaráðherra sem öllu réði. Ég get ekki litið öðruvísi á það en kvenfyrirlitningu af því að sú umræða þagnaði þegar karlar setjast í báða stóla.